a/ Prijedlog odluke o razrješenju članice Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije i b/ Prijedlog odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije Predlagateljica odluke je Vlada Republike Hrvatske sukladno članku 11. Zakona o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji. Prijedlog akta ste primili. Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, a prijedloge odluka će nam obrazložiti zamjenik ministrice kulture gospodin Berislav Šipuš. Izvolite. Poštovana gospođo potpredsjednice Sabora, zahvaljujem, poštovane dame i gospodo. Izvještavamo vas da je članica Upravnog vijeća Hrvatske izvještajno novinske agencije gospođa Gordana Simonović podnijela dana 16. prosinca 2014. godine na dužnost članice Upravnog vijeća Hrvatske izvještajno novinske agencije. Sukladno zaključku Vlade RH od 22. siječnja 2015. godine Ministarstvo kulture objavilo je javni poziv za imenovanje člana Upravnog vijeća HINA-e iz redova stručnjaka za medije. Na navedeni javni poziv Ministarstvo kulture zaprimilo je upravo tri prijave kandidata koje su dostavljene u roku određenom javnim pozivom. Sve tri prijave sadrže dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidata za imenovanje za člana Upravnog vijeća HINA-e. Nakon što je razmotrila prijave svih kandidata Vlada RH je na sjednici održanoj 5. ožujka 2015. godine utvrdila Prijedlog odluke o imenovanju Vladimira Lulića za člana Upravnog vijeća HINA-e iz reda stručnjaka za medije, te Prijedlog odluke o razrješenju članice Upravnog vijeća HINA-e gospođe Gordana Simonović sa danom 16. prosinca 2014. godine na osobni zahtjev. Hvala Želi li predstavnik Odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolegica Sunčana Glavak. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, gospodine zamjeniče, kolegice i kolege. Vidim da vlada izniman interes za ovu temu. Međutim, podsjetit ću vas da klub Hrvatske demokratske zajednice o ovoj temi govori više od godinu dana i da je i Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa 28. lipnja 2013. godine pozvalo gospođu Gordanu Simonović da u roku od 15 dana od primitka mišljenja povjerenstva razriješi situaciju oko istodobnog obnašanja dviju javnih dužnosti. Podsjetit ću da smo prilikom imenovanja članova Vijeća za elektroničke medije upozoravali da je gospođa Simonović već članica Upravnog vijeća HINA-e i da ne može istodobno obnašati dvije dužnosti. Kao što sve brzo ide našoj Vladi, pa tako i ovo, pa eto 2015. godine mi dobivamo napokon na naše klupe i u Hrvatskom saboru da razriješimo ovaj slučaj. Dakle, očito Povjerenstvo za sukob interesa i nije neko tijelo kojeg se izrazito boje članovi vladajuće koalicije, a ako je suditi po nepodopštinama kojih smo svjedoci svakog dana to im nije ništa strano, pa nas ne mora valjda ni čuditi ova situacija. Naravno da kao i po ne znam koji puta kada je riječ o resoru Ministarstva kulture, nema ministrice, gospodin Šipuš je nama vrlo drag gost, pa barem on dođe. Ali ovo je bilo vrlo skromno objašnjenje i nismo ušli u meritum stvari. Međutim, ono na što ćemo možda dobiti odgovor, a osim što smo upozoravali na ovu situaciju koja je bila apsolutno nedopustiva i neodrživa upozoravali smo i na još jednu situaciju koja će se dogoditi HINA-i a to je bilo prilikom izglasavanja proračuna za 2015. godinu odnosno projekcija državnog proračuna za za 2016. i 2017. godinu, gdje HINA-e u proračunskim projekcijama nije bilo. Pitali smo se zašto, je li to kraj HINA-e i hoće li se, odnosno ima li istine u tome da se namjerava HINA pripojiti Hrvatskoj radio televiziji. S obzirom da je ovdje gospodin zamjenik možda ćemo dobiti odgovor na ono što pišu mediji i posljednjih dana, a to je da se otvorila mogućnost i da su u tijeku pregovori da se HINA spoji sa Hrvatskom radiotelevizijom. Kolegice i kolege, upozoravam vas, odnosno resorno ministarstvo da se takvo što ne smije dogoditi. Ukoliko se dogodi da će to biti protuzakonito. Naime, to bi značilo da Hrvatska radiotelevizija mora raskinuti ugovor sa Vladom RH i da mora se i da mora se činiti novi ugovor i da mora ponovo ispregovarati sve to sa Europskom komisijom zbog potpora, jer Europska komisija mora dati nova dopuštenja ako bi se eventualno Hrvatska radiotelevizija spojila sa HINA-om. Ja vjerujem da to gospodin zamjenik zna. Dakle, Ministarstvo kulture nije nam u tri godine dostavilo ni tako pompozno najavljivanu medijsku strategiju. Krajem prošle godine u Opatiji bile su, dakle na danima elektroničkih medija sve naznake da ćemo i vidjeti nešto od toga, međutim ministrica je oštro otklonila i rekla da su to bili samo neki neformalni nacrti koji su se pojavljivali u medijima i rekla da takvo što zapravo i ne postoji. Dakle, nakon tri godine i više nemamo niti M od medijske strategije. Osim toga, ono što se događa u HINA-i kada se govori o smanjenju troškova upozorit ću da se HINA zadužila kreditno kako bi mogla isplatiti otpremnine, da je restrukturiranje provedeno uglavnom na način da se otpustilo odnosno zbrinuo broj zaposlenih i ne bih to nazvala nikakvom stvarnom racionalizacijom. Osim toga, pojavio se na tržištu od Ministarstva kulture financiran portal Forum koji je vrlo sličan HINA-inom portalu, pa se pitamo da li se to već zapravo priprema priprema i neka zamjena za našu jedinu novinsku agenciju. Svi smo se slagali kada bismo imali ovdje Izvješće Upravnog vijeća HINA-e da se HINA ne smije ugasiti, da se HINA ne smije ukinuti i zato evo bilo bi dobro da danas čujemo ima li uopće istine u ovim naznakama. Ako ima mi se oštro protivimo tome i upozoravamo da Vlada ne smije donijeti takvu odluku. U svakom slučaju gospođa Gordana Simonović je trebala podnijeti ostavku, odnosno zatražiti razrješenje. Kada ona to nije učinila kriva je Vlada što je čekala više od godinu dana da na zahtjev gospođe Simonović nju razriješi i izravno smatramo to vrlo nemoralnim činom Ministarstva kulture pa tako i Vlade što su više od godinu dana izigravali hrvatsku javnost i što smo u Upravno vijeće HINA-e mogli imenovati sposobnu, adekvatnu i stručnu osobu koja bi obnašala tu dužnost, a ne da istovremeno jedna osoba sjedi u dva tijela. Nadam se samo da nije istodobno primala i dvije naknade. Hvala vam lijepa. Branko (Nezavisni)** Uvažena kolegice Glavak pa o HINA-i smo više puta raspravljali ovdje u Saboru i govorili smo o tome da HINA treba opstati, da je agencija koju Hrvatska treba i da treba napraviti, restrukturirati HINA-u na taj način da ona može samostalno poslovati, a za to je potreban program koji stoji na čvrstim, realnim osnovama. Međutim, to se nije dogodilo. O ideji koju ste vi govorili, o ideji da se HINA spoji sa HRT-om to znači u budućnosti nestanak HINA-e. Znači, to je zbrinjavanje ljudi koji su u HINA-i i nakon toga će se dogoditi to da ljudi polako, HRT se rješava i svojih ljudi pa će se rješavati i onih ljudi iz HINA-e. Vjerojatno je to solomonsko rješenje da se na taj način zbrinu ljudi jer u ovom trenutku HRT posluje sa plusom. I to nije dobro. A ovo što se tiče gospođe Simonović to smo upozoravali na Odboru za medije, već se dvije godine o tome priča. Godinu dana se kasni sa samom zamjenom. I mislim da je to još jedan pokazatelj nebrige potpunosti nebrige, nepoštivanje zakona i nepoštivanje Povjerenstva za ispitivanje sukoba interesa. Mislim da to dovoljno govori. Sunčana Glavak, odgovor na repliku. kao da se ništa tamo nije čulo, odnosno nije bilo odjeka iz Kukuriku koalicije odnosno vladajućih. Upozoravamo još jednom da je nedopustivo da dokinemo jedinu našu novinsku agenciju. Svaka država koja drži do sebe ima svoju novinsku agenciju. Pa tko će pisati agencijske vijesti? Dakle, nebrojeno puta smo govorili o tome kako mora izgledati agencijska vijest, kako ona mora biti napisana. Dakle, to nisu osobni osvrti, to nisu komentari, to su agencijske vijesti. Dakle, smatramo nedopustivim doista se nadam da ćemo čuti da li je nešto takvog palo nekome na pamet da spoji HINA-u sa HRT-om a samim time i dokine njezino djelovanje. Poštovane kolegice i kolege iskoristio sam priliku jer ovdje slušam nešto što ne mogu vjerovati da čujem, tko je postavio upitnim postojanje HINA-e? To nije prvo tema dnevnog To nije prvo tema dnevnog reda. Drugo, koliko ja imam informacija, a vjerujte da imam solidne informacije restrukturiranje se provodi. Dakle, oprema, uvjeti za rad novinara su bolji. To znam i sa terena. Dakle, ne direktno sa ove pozicije. Prema tome, ne vidim o čemu o čemu govorimo? Mi možemo špekulirati kao što smo naučeni uvijek ali ja mislim da na kraju krajeva ovdje smo i prihvatili sva izvješća sva izvješća sa tendencijom u svakom slučaju poboljšanja stanja u HINA-i i ne vidim nikakvog razloga da bi se to postojanje HINA-e učinilo upitnim. Vaše je pravo, i to je u redu, da se kritizira sporost i ja tu nemam ništa vama za dodati i oduzeti. Da sam na vašem mjestu, i ovako iz ove pozicije isto kažem tu se ja s vama slažem, to je trebalo puno ranije učiniti. Ali da postavljamo na temelju ove odluke da postavljamo pitanje opstanka HINA-e mislim da je na neki način dosta neprimjereno u ovoj situaciji kad kažem imam, a i vi imate informacije da je stanje svakim danom u tom u tom dijelu bolje i poslovanje i pokrivanje poslovanja. A ono što kaže kolega Vukšić sumnjam da jedna takva novinska agencija može poslovati na tržištu samostalno i pokriti sve svoje troškove jer to nije slučaj ni u Francuskoj ni u bilo kojoj drugoj zemlji, a recimo najsličniji je organizacijski organizacijski model HINA-e sa Francuskom izvještajnom novinskom agencijom. Prema tome, naravno da ću braniti i zbog angažmana i naših ljudi koji su profesionalno tamo ovu poziciju jer je to što govorim istina. Hvala vam lijepa. Sunčana (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Meni je žao kolega Hrelja što vi niste možda dovoljno informirani. Dakle, ovo nisu špekulacije i vaša bivša članica koja je sada odnosno vaša bivša glasnogovornica koja je sada ravnateljica HINA-e se očitovala oko takvih navoda i rekla je da će se oštro tome suprotstaviti. Dakle, o tome sam govorila, ne znam u čemu je problem. Vi očito to niste čuli. Da, to vi očito niste čuli. Dakle, kažete da imate solidne informacije, ja uopće ne sumnjam u to s obzirom da je riječ o vašoj bivšoj članici koja je sadašnja ravnateljica. No, još jednom ponavljam, a kada ćemo razgovarati o HINA-i o situaciji o HINA-i nego kada je HINA na dnevnom redu u bilo kojem kontekstu kolega Hrelja. Dakle, mi u Hrvatskom saboru možemo u sklopu teme kao što i sami znate proširiti temu. Prema tome, ne treba nam dociranje i mogu i želim upozoriti već sada kao što smo upozoravali da nije dobro da osoba koja je u sukobu interesa više od godinu i pol dana bude u sukobu interesa bez da se išta poduzme. Hvala lijepa. Uvažena kolegice, nemam namjeru nikome docirati ali vi znate da nakon tih natpisa, naravno da je i ravnateljica reagirala na takve insinuacije ali to je prošlo, to je iz nas, to je nekih 9 mjeseci iza nas i stvar je riješena jer ja sam mislio da vi govorite o nekoj novoj prijetnji o nekoj novoj situaciji. Razmišljanja je bilo svakakvih ali taj je dio otklonjen prema mnogim, ako vi mislite da ta opasnost trajno postoji onda mi morate to stvarno pojasniti jer vi ste sad govorili o onome što je bilo, bilo, o ničem novom. A što se tiče, opet vam ponavljam o djelu o kojem mi danas raspravljamo i koje je ovdje na dnevnom redu a to je o članici upravnog vijeća Branko Vukšić replika. Uvaženi kolega Hrelja, slažemo se oko sporosti ali zar ne treba sumnjati u nakane Vlade kada se situacija koja je evidentna javnosti i koja se trebala riješiti prije godinu dana, mislim to je zamjena jednog člana koji je u očitom sukobu interesa, da Vlada ne reagira. Znači prvo nije joj stalo ni do Vijeća za elektroničke medije, nije Vladi stalo ni do HINA-e, nije stalo do mišljenja javnosti, nije stalo do mišljenja struke. Druga stvar, vi kažete to je otklonjeno, pa evo sad kad bi vam nabrajao od autocesta do svih onih najava koje su dolazile iz Vlade, pa koje su demantirane službene najave, neslužbene najave, baloni koji su se puštali to je dosljednosti nedosljednosti. I sad vi nama kažete nemojte se bojati to je već prošlo svršena stvar. Mi koji smo se bavili medijima dobro znamo da koliko znači HINA i mi jesmo da HINA zadrži ovaj oblik u kojem jest. Kad sam govorio o tome nisam smatrao da HINA mora 100% svojih troškova pokrivati nego kad smo raspravljali u HINA-i tad smo raspravljali o HINA-i u djelu koji može biti na tržištu, o portalima, o načinu da će biti daleko bliži građanima RH i da će jedan dio moći ostvarivati na tržištu. O tome sam ja govorio, nisam u zabludi. tome, postoji sumnja, priča se među novinarima i budite bez brige da i ono što vi znate i što ja znam da je to vrlo malo što zna Zoran Milanović kad dogovara s ljudima u kletima poteze Vlade. Silvano Hrelja odgovor na repliku. repliku korektnom apsolutno, jedino što oko čega ćemo imati različito mišljenje ovo nije pitanje monetizacije u kojoj doista su došle najave iz Vlade, ovdje nikada iz nadležnog ministarstva nije došla najava takve mogućnost. Sve jesu špekulacije, jesu propušteni, pušteni baloni oko toga, toga je bilo, moguće i sutra će biti, moguće i danas ima uvijek se neko bori za svoju egzistencija, nikada nisu svi u jednom kolektivu puhali u isti rog, nego uvijek ima različitih mišljenja i puštanja probnih puštanja probnih balona. Ali je činjenica i bitna je razlika između nekih projekata od kojih se odustalo da za ovo nikada nije došla nikakva najava ni iz Vlade, ni iz nadležnog ministarstva. Hvala lijepa. Završna riječ zamjenika ministrice kulture, gospodina Berislava Šipuša. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice Sabora, zahvaljujem i na ovoj kratkoj, sadržajnoj raspravi. Želim samo upoznati i sve nas podsjetiti da je Odbor za medije jednoglasno usvojio ovaj prijedlog odluke o razrješenju jedne osobe gospođe Simonović, odnosno imenovanju druge što je zapravo i meritum današnje današnje rasprave. Što se tiče spekulacija oko spajanja HINA-e ili odlaska HINA-e u HRT odgovor moram izjaviti da ne znam ništa o tome, da se u ministarstvu o tome ne razgovara i da takav tip prijedloga nikada nije došao niti u moj ured niti u kabinet ministrice. Sunčana Glavak replika. poslijepodne odaslan na adrese ključnih institucija da se na njega očituju predstavnici HINA-e, HRT-a i Ministarstva kulture. Pa s obzirom da je danas srijeda možda još nije došao do vas, možda je negdje u kabinetu ministrice, ali ja sam evo dužna da to ostane zabilježeno, upozoriti na to da očito takav dokument postoji i da je očito da je zatraženo od ove tri institucije da se o tom dokumentu očituju kažem prema pisanju i navodima medija sa današnjim datumom. Hvala lijepa. Mediji pišu, a mi odlučujemo pa otom potom. Zaključujem raspravu. O prijedlozima ćemo glasati u petak.